je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić i mr Ivan Kostić, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović, zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković i zajedno narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Gordana Čomić, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković,

Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama. Ovaj zakon je donet 2001. godine, i to ne bi trebalo da da bude neka značajna informacija, ali je značajna činjenica da je od tada do danas ovo 20 izmena ovog zakona. To opet govori o tome kako su sve te vlasti od 2000. godine do danas kakav su odnos imale prema ovom zakonu. Naravno, svima je cilj bio da se napuni budžet od akciza i samo su gledali kako i na koji način da kroz ovaj zakon dođu do nekih sredstava da bi mogli da se hvale manjim deficitom, eventualnim suficitom itd.Interesantno je i napisali smo to u obrazloženju. Svaki put kada se raspravljalo o Zakonu o akcizama, pa izmenama i dopunama tog zakona, svaki put su se resorni ministri hvalili da je zakon koji Narodnoj skupštini, odnosno predlog koji Narodnoj skupštini predlažu rađen po najvišim evropskim standardima, pa nama sada nije jasno - kako vam se opet desilo da su vam opet zakazali evropski standardi, da li je problem u evropskim standardima ili u vašem putu ka Evropi. ka Evropi. Čini nam se i jedno i drugo. Dakle, mislimo da je ovo loš zakon, mislimo da je ovo opet zakon koji donosite reda radi i opet ćemo za nekoliko meseci imati izmene i dopune ovog zakona zato što radite neozbiljno, zato što ste neodgovorna Vlada i zato što trošite vreme narodnih poslanika i građana Srbije. **Đorđe Milićević** Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Ima više razloga zašto ovaj član 1. ne treba menjati. Prvi razlog je što je izgleda Vlada koristila onaj vremeplov koji koristi ovde skupštinski odbor, pa je negde stavila u naslov ovog zakona da je on promenjen i 2055. godine. Znači, ovde se navodi kada je sve menjan ovaj zakon, pa kaže 2014, 2015. i, kaže, „Službeni glasnik“ broj 103/55. Znači da je promenjen 55 godine, pa bih voleo da znam kakve su to promene 55 godine u budućnosti urađene.To govori kako je ovaj zakon pisan loš, a sada član 1. i ova izmena je potpuno nelogična, jer se njome menja član 1a koji ima naslov koji kaže – značenje pojedinih izraza. Sada taj član 1. definiše određene izraze, ali nigde ne govori o određenoj vrsti akcijskih proizvoda. Samo se ovom izmenom uvodi da je proizvođač akciznih proizvoda i lice koje vrši preradu, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe. Znači, nigde nema, u drugim stavovima ovog člana ne navode se drugi akcizni proizvodi, ni duvan, ni alkohol, ni električna energija. To su sve opšti pojmovi. Potpuno ovoj promeni, kako je Vlada predložila, nije mesto u ovom članu i ja ne znam šta je rezultat toga. Ovaj zakon je mogao bez člana 1. da prođe.Znači,

a druga je konkretno navođenje proizvodnje kafe. Tome nije mesto u navođenju opštih pojmova. Pogledajte kako izgleda član 1a. To su sve opšti pojmovi i nigde se ne spominje ni jedan akcizni proizvod.

Podnosilac amandmana tj. poslanička grupa Dveri smatra da lica koja vrše preradu, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe ne treba da se tretiraju kao proizvođači akciznih proizvoda. Predlagač zakona želi da izjednači, Vlada želi da izjednači položaj uvoznika kafe sa domaćim proizvođačima i da stvori samim tim jednake uslove za učesnike na tržištu. Mi smo protiv toga. Smatramo da ne treba da imaju jednake uslove na tržištu uvoznik kafe i domaći prerađivač, odnosno proizvođač kafe.Zašto? Od 5. oktobra 2000. godine, kaže se dalje u obrazloženju amandmana, imamo veoma negativna iskustva sa izjednačavanjem uslova između domaćih proizvođača i uvoznika, što je u većini slučajeva imalo za rezultat preuzimanje tržišta od strane uvoznika.U gore navedenim radnjama koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe angažuje se domaća radna snaga domaćih proizvođača i njihovih podizvođača i dobavljača, a na osnovu kojih se ostvaruje veći priliv u budžet po osnovu poreza na zarade, nego što je to slučaj kod uvoznika gotovih proizvoda od kafe. Izjednačavanjem položaja uvoznika, time što se uvode akcize domaćem prerađivaču kafe, deo pomenutog priliva u budžet po osnovu poreza na zarade se odliva ka budžetima zemalja iz kojih se uvoze gotovi proizvodi od kafe.Dakle, šta Vlada ovde radi? Po ko zna koji put od 5. oktobra 2000. godine Vlada staje u zaštitu stranog uvoznika, odnosno uopšte uvoznika, odnosno stranih firmi, odnosno stranih proizvođača, a na štetu domaćeg proizvođača i prerađivača. Prosto je neverovatno da kada god može i u svakom slučaju Vlada će pre stati iza stranca, nego bilo kog domaćeg privrednika.

između ostalog, zato što ovo pitanje akcize ima veze i sa stanjem na tržištu ukupnom i što posledica treba da bude da se smanji nelegalno tržište u ovoj sferi. To nije teško zaključiti. Pored toga, svakako je reč o onim prihodima od akciza, ali znate šta, nije teško zaključiti, ipak podrazumeva određeno povezivanje materije, a ja to zaista ne očekujem od podnosioca amandmana. **Đorđe Milićević** Poštovani predsedavajući, poštovani poslanici, mislim da je jako važno o ovoj temi par reči reći, pre svega, zato što je cilj da se, iako postoje neki delovi kafe koji se nalaze u sivoj zoni, mogu uspostaviti kroz sistem akciza.Druga stvar, mislim da je baš mesto ovde u ovom delu zakona da se govori o akcizama na promet kafe, pre svega, zato što je ovde reč o uvodnim odredbama gde se određuje predmet na šta se vrši određivanje akciza.Isto tako, jako je važno reći da se ovde, pod uticaj akciza, stavljaju svi oni koji učestvuju u prometu, a ne samo prilikom uvoza kafe. kafe. Ova materija biće primenjena od 1. januara 2018. godine. Imamo neke svoje međunarodne obaveze koje moramo da utvrdimo, ali nije to. Ja znam za šta ćete vi da se uhvatite, ali je nama jako važno da kompletan sistem egzistiranja kafe kao proizvoda bude obuhvaćen i da svi učesnici na tržištu imaju potpuno podjednak status.

diskvalifikuje opozicione poslanike. Ima nas u sali. Da li to znači da mu nismo dovoljno inspirativni da se upušta u dijalog i diskusiju sa nama? Slobodno, kolega Rističeviću, ima nas u opoziciji, nemojte, to što nekih nema, da vas to sprečava da učestvujemo u dijalogu. Kolega Nogo, povredu Poslovnika mogu da učinim ja i ne vidim čime sam učinio povredu Poslovnika.Kolega Marijan Rističević ima legitimno pravo da podnese amandman i legitimno pravo da na svoj način brani amandman koji je podneo. To je njegovo legitimno pravo.(Boško

Aleksandar Stevanović, Tatjana Macura, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 13. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Petar Jojić i zajedno narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Gordana Čomić, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.(Nataša Sp. Jovanović, s mesta: Predložili smo brisanje i člana 2. zato što znamo da, odnosno mislimo da ovaj zakon ne treba da se menja, posebno ne na ovaj način i znamo da ono što pričate da će biti posledica donošenja ovog zakona po ovom predlogu zapravo se neće desiti ni kada je u pitanju promet kafe, ni kada je u pitanju promet drugih akciznih roba.Vi ste u ovom članu 2. predvideli promenu člana 6. i gde ste napisali – obveznik akcize je proizvođač, odnosno uvoznik akcijskih proizvoda pa između ostalog svako lice koje stavi u promet Republici Srbiji akcizne proizvode suprotne odredbama ovog zakona.Sada ja da vam kažem nešto što ja mislim da vi znate i što znaju i nadležni organi. Najaktuelnija prodaja na ulici trenutno akciznih proizvoda je prodaja duvana. I naravno mi nikada, mi srpski radikali, nikada nismo mislili da su izvor sive ekonomije i crnog tržišta ti ljudi koji prodaju na ulici. To prodaju ljudi da bi preživeli i mi smo uvek imali razumevanja za njih. Ali se uvek postavlja pitanje - kako dođe taj duvan do tih ljudi ljudi i kad ćete umesto što komunalni inspektori idu po ulici i oduzimaju taj duvan, pa ga onda posle daju tamo onom njegovom iza drugog ćoška, da ga prodaje za njega, ne znam da li znate da se to radi,a verujte radi se, kada ćete da otkrijete prave švercere i kada ćete zaista ozbiljno da se pozabavite ovim poslom?Nešto interesantno sam primetila kod švercera duvana. Jedini koji ne diraju komunalni inspektori su ja sam lično prepoznala trojicu koji su mi kucali na vrata, molim vas, u vreme izborne kampanje i tražili siguran glas, slobodno prodaju. **Đorđe Milićević** Poštovani predsedavajući, poštovani poslanici, mislim da je ovde jako važno ukazati javnosti o čemu se konkretno radi u pogledu predloga za izmenu zakona, pre svega u pogledu obveznika ko je dužan da plaća akcizu.Mi smo uveli jednu novu kategoriju. To je kategorija u stvari onih lica koji stave u promet bilo koji proizvod koji je podležan plaćanjima akciza najčešće koji to rade na nelegalan način i ne samo što će biti sankcionisan putem prekršajne ili krivično pravne sankcije, nego još jedna stvar, biće mu naplaćena i akciza na tu robu koju je pokušao da stavi u promet. Na ovaj način ispravljamo jedan nedostatak koji je postojao u prethodnim odredbama i plus na sve ove sankcije koje idu, biće mu naplaćene akcize. Mislim da je to jako dobro i za kao mere sankcija, a s druge strane dobro je i za budžet Republike Srbije. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Predstavnik predlagača je na sednici Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? (Ne)Na podnosilac amandmana, odnosno predstavnik predlagača Aleksandra Tomić. Izvolite. **Aleksandra Tomić** Zahvaljujem predsedavajući.U skladu sa izlaganjem ministra po prethodnom amandmanu, a u skladu sa članom 2. Odbor je hteo da da svoj pun doprinos u tome da razradi sve varijante praktično oduzimanja robe u slučajevima kada određena lica poseduju robu bez adekvatne adekvatne dokumentacije, odnosno tzv. akciznu robu. I na Odboru je gospođa Ana Brnabić prihvatila ovaj predlog, s toga mislimo da je to u suštini jako dobro rešenje kojim se pokriva i zakonska obaveza po Zakonu o administraciji i uopšte državnim organima koji treba da sprovode ovu vrstu zakona. Hvala. Zahvaljujem.Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite. Zahvaljujem.Da ne bi bilo zabune, da budem precizan, radi se o polemici koju sam hteo da imam sa grupom koja me je svojevremeno opsovala, pljunula, okrenula leđa, a sada pobegla. Hvala. Zahvaljujem.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Stevanović, Tatjana Macura, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić.Da li neko želi reč? član 3. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić i zajedno narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Gordana Čomić, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite. Izuzetno, ukoliko se radi o proizvodima koji se u celini ili delimično sastoje od supstanci koje nisu duvan, Đorđe, ali koji u pogledu drugih kriterijuma odgovaraju tim proizvodima, znači nije duvan, a odgovara duvanu, pusta dim. Tako je određeno šta su duvanske prerađevine, ali meni je prosto neverovatno.Zar je moguće da u 2016. godini i to pred kraj mi saznajemo za prženu kafu, mi saznajemo da obveznik akcize može biti i ne samo proizvođač i onaj ko stavlja u promet, nego i onaj

nismo još u 2055. godini i na kraju 2016. godine mi sada zaključujemo i vršimo neke promene.Zar je to moguće? Šta se to desilo? Pojavila se supstanca i neki dim koji nije cigareta, a treba da se akcizno oporezuje. To bi morao neko da objasni, kao što bi gospodin Nedimović mogao da objasni gde su te plantaže domaće kafe koja se proizvodi kod nas. član 3. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite. **Marijan Rističević** Zahvaljujem.Ja sam hteo ovo da raspravim sa najvećom ekonomskom gromadom, gospodinom Radulovićem, najvećim posle mog kolege poljoprivrednika Živkovića, ali kao što vidite, on je pobegao. član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Stevanović, Tatjana Macura, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić.Da li neko želi reč? član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Nikola Savić i zajedno narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Gordana Čomić, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta. Izvolite. Član 4. se odnosi na član 14. osnovnog zakona koji inače objašnjava šta se smatra kafom u smislu ovog zakona, vrlo interesantno i dodajete stav da se pod proizvodnjom kafe u smislu ovog zakona smatra prerada, prženje, pakovanje i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe.Dakle, ništa spektakularno, ništa novo, ali opet nemamo ono što je zaista interesantno vezano za kafu i opet naravno govorimo švercu.Od kada je ovaj zakon stupio na snagu, odnosno kada je prvi put donet, kao što su malopre neki počeli da viču, ua, ko bez ko bez ikakvih problema prodaje švercovani duvan na ulici, tako moram da podsetim i na šverc kafe, na neke koji su i danas poznati u svom kraju pod nadimkom Santos, Bata Santos, znate ko je, ko je kupio i televiziju od Santos kafe. Ko ne zna da se radi o bivšem ministru Gašiću? Da, o njemu govorim, naravno.Dakle, vi kažete da amandman nećete da prihvatite iz razloga što se predloženim izmenama uređuje da se od 1. januara 2018. godine na drugačiji način uredi oporezivanje akcizom kafe u smislu ovog zakona.Gde vi u članu 4. vidite taj osnov koji ste, gospodine Nedimoviću, jeste li pitali Vujovića kada ste pošli ovamo, gde vam je osnov u članu 4. ovoga što ste napisali u obrazloženju? Toga

Hvala predsedavajući.Najviše, moram da priznam, volim obrazloženja Vlade Republike Srbije zašto se odbijaju amandmani opozicije, jer tu se veoma lepo može pročitati po čijim naredbama i direktivama vi radite i zbog čega se donose ovakvi zakoni, koji su protiv interesa domaćih proizvođača, a, naravno, u interesu stranih firmi i uvozničkog osnovna besmislica ovog zakona je da se donosi po hitnom postupku, a počinje da važi tek za godinu dana, od 1. januara 2018. godine, ali to je već nešto što je uobičajeno kada ste vi u pitanju. Vi, inače, donosite zakone koji se nikad ne primenjuju i čija se primenjivanje neprestano odlaže. Ali, zanimljivo je šta kažete ovde zašto radite sve ovo što radite. Kažete da proširujete obuhvat obveznika akcize na kafu na način da oporezivanje akcizom kafe se vrši, osim pri uvozu, i onda kada se u Republici Srbiji vrši prerada, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe. Dosadašnji način oporezivanja, e, ovo je onaj hit, akcizom kafe samo pri uvozu stavljen je kao primedba Evropske komisije u okviru bilateralnog skrininga za PG-16 oporezivanje. Predloženim zakonskim rešenjem izjednačiće se položaj uvoznika kafe sa domaćim proizvođačem kafe, i stvoriti jednaki uslovi na tržištu.Što kažete odmah, gospodine Nedimoviću, odmah šta je u pitanju. Znači, direktiva iz EU, mora da bude zaštićen njegov uvoznički lobi, odnosno njihove strane firme, ne može naš domaći prerađivač i proizvođač kafe da ima bilo kakvu prednost na tržištu. Znači, hajdemo da uništimo sve što je domaće, hajdemo da cveta sve što je strani ekonomski interes. Sve što je domaći ekonomski interes da bude jednostavno zgaženo. Da bi vaši mentori iz EU bili zadovoljni vašim radom, vi morate da radite za njihove firme.

jer opet nema razloga da bude drugačije. Pozivam da se ne usvoji.Što se tiče opaske da se nešto što je sadržano u obrazloženju koje smo dobili od Vlade ne poklapa sa sadržajem zakonskog predloga, zapravo, da, ovo što glasi na drugačiji način uraditi oporezivanje akcizom. To se nalazi baš u ovom ovde članu, jer ovo što je predloženo kao definicija upravo podrazumeva sve ono što nije podrazumevala do sada, i to se lepo vidi kada se pogleda ono krupnim slovima, da ne može da se promaši, šta je tu novo u odnosu na originalno rešenje. To je jedna stvar.Druga stvar, bilo kakvu krupnu temu, poput priče o EU, predlažem da ostavimo za neki drugi put, kada predlagač amandmana bude odmorniji. Ne ide mu ni inače, možete misliti kako tek to zvuči večeras. Hvala lepo.

Jedan je osnovni razlog zašto mi menjamo zakon u pogledu akcize na kafu. To je pre svega borba protiv sive ekonomije, to je osnovni i prvi razlog, to radimo zbog države Srbije, radimo zbog građana Srbije, radimo zbog toga da bi budžet Republike Srbije na kvalitetan način bio punjen.Činjenica je isto tako da mi imamo svoje pravne obaveze i da je 2008. godine potpisan SSP i da je Srbija krenula putem evropskih integracija, i od toga ne treba bežati. Nama je isto tako interes da uskladimo svoja ponašanja u skladu sa onim što u Evropi egzistira kao normalno ponašanje u ovoj oblasti. Ali, ponavljam, prvi i osnovni razlog jeste borba protiv sive ekonomije.

Zahvaljujem.Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Stevanović, Tatjana Macura, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić.Da li neko želi reč? član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite. Kada je donošen budžet Republike Srbije imali smo jednu intervenciju koja je predviđala da se u budžetu nađe prihod od akciza za zaslađena pića, odnosno pića i voćne sokove koji su zaslađeni. Tada nas je obradovala izjava ministra da se on lično slaže sa idejom da se zaslađena pića dodatno oporezuju, odnosno da se na njih uvede akciza, s obzirom da je Svetska zdravstvena organizacija proglasila svetsku epidemiju gojaznosti i kao jednu od mera predložila vladama da se oporezuju zaslađena pića, kao jedan od načina da se stane na put ovoj epidemiji.Kada smo dobili ovaj Predlog zakona bili smo razočarani što nema te te vrste novih akciza i probali smo, onoliko koliko nam to Poslovnik dozvoljava, kroz amandman na ovaj član 4.

i proizvodima koji sadrže kafu.Mislim da je propuštena prilika da već sada uvedemo tu vrstu oporezivanja zaslađenih pića i da probamo da uradimo nešto, da pomognemo da se gojaznost u Srbiji smanji. Podaci gojaznosti u Srbiji su dramatični, 21% građana Srbije boluje od gojaznosti, a 31% je u predgojaznom stanju. Znamo da u velikom broju slučajeva gojaznost dovodi do pojave dijabetesa i raznih drugih oboljenja i njihovo lečenje, ako krenemo da gledamo sve kroz pare, onda i lečenje građana Srbije koji su oboleli od dijabetesa i drugih bolesti koje su prouzrokovane gojaznošću, košta mnogo više nego što bi ulaganjem u prevenciju mogli da smanjimo.Šesnaest zemalja do sada je uvelo ovu akcizu. Naš najbliži sused, Mađarska je od 2013. godine uvela ovu akcizu i njihovi rezultati su ohrabrujući. Za 20% je smanjena upotreba, zato što se vodila ne samo zbog ove akcize, nego se vodila jedna kampanja od para koje su se u budžet slivale uvođenjem ove akcize, kojom je kojom je promovisano korišćenje zdravih prirodnih voćnih sokova umesto ovih zaslađenih i imaju smanjenje od 20% korišćenja ovih zaslađenih sokova i gaziranih pića, a za 20% povećanje prirodnih voćnih sokova. Takođe, pojavljuju se i dobri rezultati i pozitivni trendovi i u borbi protiv gojaznosti.Naravno, za Vladu Srbije ništa od ovoga nažalost nije bitno i Vlada Srbije nema nameru da vodi neku politiku osim politike brige o budžetu. Ono što slušamo od ministra koji je večeras ovde sa nama, da brani ovaj zakon, odnosno raspravu u pojedinostima, on govori kako nam je važno da imamo stabilan budžet, da se on puni, da ne znam ni ja šta. Ali, nažalost nije politika i ne može politika da se svodi na to da budžet bude u plusu, nego da se kroz budžet sprovode politike koje Vlada zacrta i sprovodi kroz programe koji se nalaze u budžetu i za koje se onda alociraju određena sredstva za finansiranje tih programa.Programa borbe protiv gojaznosti u Srbiji nema. I on je neophodan. I ja trošim ovo svo vreme u ovom trenutku znajući i da mali broj građana gleda, ali ovo je poslednja prilika verovatno u ovom sazivu, sasvim sigurno do kraja godine kada ćemo imati priliku da kažemo nešto na ovu temu. Mislimo da je ova tema važna i da jedini razlog zbog koga je Vlada sada izbegla da krene sa ovom akcizom je očigledno razlog koji je Vladu ubedio da to ne uradi pre nešto više od godinu dana, kada je bila najava, a to je dodvoravanje krupnom kapitalu. To je dodvoravanje kompanijama koje u Srbiji imaju proizvodnju ovih pića i imaju određenu zaradu i naravno da je njihov interes da se ne uvede ova akciza.Ali, mislim da je interes građana Srbije da imamo zdravije građane, da trošimo u krajnjoj liniji manje para na lečenje onih bolesnih i mislim da bi mnogo veća korist bila i da je prihvaćen ovaj amandman, kao i da se našlo rešenje od strane Vlade koja je mogla da interveniše.Mi imamo naš predlog zakona, ako nije znala kako mogla je taj predlog zakona da uvrsti u ovoj svoj predlog, da promenimo, da uvedemo da se priključimo borbi protiv gojaznosti i da jednom konkretnom merom krenemo u rešavanje problema koji muči sve, potencijalno 700.000 građana Srbije. Hvala. ne sumnjam da je ovde bila dobra namera, ali to što vi želite da uvedete akcizu na zaslađena pića nije precizno definisano. Zaslađena pića mogu da budu zaslađena i veštačkim zaslađivačima. Slažem se sa vama da su tečne kalorije veoma bitne kada je u pitanju gojaznost, ali mene brine nešto drugo.Brine me to što ste osiromašili građane Srbije, pa moraju da unose namernice koje su bogate kalorijama, a nutritvno su prazne. Mnogo veliki unos belog brašna i ulja, to je problem, a ne tečne kalorije.S druge strane, voćni sokovi, takođe imaju šećera u sebi koji utiče na gojaznost, a deci treba preporučiti ne sokove nego voće. Prema tome, jasno se odredite i jasno definišite šta želite. Znači, kada kažete, ako budete precizni onda ćete naići i na dobar odgovor Vlade. Hvala.

procedura poslanička nam nije davala mogućnost da intervenišemo u drugim članovima, gde je mesto pravoj intervenciji za uvođenje ove akcize.I, da ćemo se mi boriti onoliko koliko imamo mogućnost, mi to od nekoliko poslednja dva-tri redovna zasedanja na početku predlažemo izmene i dopune zakona, poslanička većina nije do sada imala razumevanja, nadali smo se da će biti kod ovog zakona koji je predložila Vlada. A, o tome ko je kriv za osiromašenje građana, pa ja mislim da je sasvim jasno da je najveće osiromašenje građana nastupilo u poslednje četiri godine.Upravo je tada stopa siromaštva porasla sa 8 na 12%, a stopa ugroženih od siromaštva sa 12 na 25%, po čemu smo prvi u Evropi po izveštaju Svetske banke. Hvala. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem, gospodine Đurišiću.Na

želi da uvede akcize i domaćim prerađivačima kafe, kao što tu obavezu za sada imaju uvoznici.Šta te praktično dešava na našem tržištu? Domaći proizvođač pored toga što ima već PDV koji mora da plati bez obzira da li je naplatio svoja potraživanja ili ne, da čeka kada će „Idea“ da mu se smilluje sa tom valutom plaćanja od 60 dana koja dođe nekad i do 100 dana, da plati sve moguće poreze, ukoliko, to iz ličnog iskustva znam, ima porodilju u svojoj fabrici, u svom pogonu, mora da plati sve dažbine za nju, pa da čeka da mu država to refundira kada bude sredstava, bukvalno tako se kaže. Dakle, on sada mora da plati i akcizu.Sa druge strane, uvoznik koji svakako plaća akcizu sada je stimulisan da ide da „damping“ cenom, da lepo za godinu dana pozatvara sve te male domaće proizvođače kojima ništa ne vredi što Vlada glumi da stimuliše mala preduzeća, porodična preduzeća itd. oni se gase. Tako da čak i porez na zarade koji takođe puni budžet naše države odlazi u države iz kojih dolaze ti veliki uvoznici.Sa druge strane, vrlo ozbiljno pitam sve koji se usuđuju da kažu da ovim smanjuju sivu ekonomiju, da li smete da stanete pred građane Srbije i da tvrdite da velike kompanije poput Hrvatske, koja ovde prodaje kafu, ne prodaju na crnom tržištu, ne prodaju bez plaćanja PDV. Ja neću da optužujem, nemam fizički dokaz, ali kada vi meni budete tvrdili da ste iskontrolisali sasvim odgovorno da oni to ne rade, ja mogu da poverujem da ova mera ima čak i tu sivu ekonomiju u vidu.Što se tiče svega ostalog što večeras možemo da čujemo, mi ne možemo da sprečimo poslanike da se ovde ponižavaju, ukoliko oni to žele. Ali, nemojte misliti da građani ne gledaju prenos i u ovo vreme. Ima života i van ove sale, sretaćete se sa građanima, nemojte se tako grčevito boriti za nešto u šta i sami ne verujete.

kažem, nemam pridev kojim bih opisao ovakvo izlaganje kada se brani jedan ovakav amandman. Znači, ekonomski totalno nepismeno. Ne razumeju ni šta piše u zakonu, a nisu ni pročitali obrazloženja i objašnjenja pojedinosti zakona i odredbi koje se menjaju ili dopunjuju.Nekima je to možda smešno, ali bitno je da se izađe sa pričom kako se štite domaći proizvođači, kako oni štite, a mi favorizujemo uvoznike itd. Do sada je bila politika poreska i akcizna, da kada je kafa bila u pitanju da se akciza na kafu plaća prilikom njenog stavljanja u promet, ako to rade domaći prerađivači kafe. Mi domaće proizvođače kafe nemamo. Znači, imamo prerađivače. To bi predlagač amandmana trebao da zna.Sa druge strane, onaj koji uvozi prženu kafu plaća akcizu odmah na granici, odnosno na samoj carini. Izmenama ovog zakona predviđeno je da se i na sirovu kafu plaća akciza, pa šta hoćete? Šta hoćete da mi kažete, da je proizvodnja kafe velika prerađivačka delatnost? Jel me u to ubeđujete? Ili da pričamo ko sve prerađuje kafu, pa koga branite? Jel to želite? Vama je to smešno.Sada, ekonomski nepismen ne zna da se plaća samo na sirovu kafu. U svakoj fazi obrade, doplaćuje se akciza. Nešto slično kao PDV. Na taj način se Na taj način se štite svi učesnici u tržištu, da budu ravnopravni, što je možda sekundarna posledica. Primarna posledica je da ako neko obavlja neku delatnost mora da plati porez. Svako i nema veze da li prži kafu, da li ima mesnu industriju, da li bilo koju vrstu prerade ima.Ne možete vi da gledate samo na jednu preradu, pa ovi iz uvoza ne mogu da švercuju, a ovi što prže kafu mogu. Ne, moraju svi, i oni koji se ne bave kafom, a bave se nekom delatnošću, moraju da plate porez i akcizu.

član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Miroslava Stanković Đuričić i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite. Ovo je interesantan član i kad bi on postojao u Predlogu zakona i kada ne bi postojao u Predlogu zakona, ništa se značajno ne bi desilo. I ako usvojite amandman, i ako ne usvojite amandman, ništa se ne bi desilo. Ovde je promena samo u šifri kako se vodi u carinskoj tarifi.Međutim, ovde je jedna druga stvar interesantna. Mi smo pre mesec dana saznali predlagača zakona da postoji nešto što se kaže analogno i postoji digitalno. sam ja prosto iznenađen zašto niste u skladu sa tom terminologijom koju koristite. Hteli ste da krvarite pre mesec dana. U toj vašoj, ovaj član bi glasio ovako – akcize na tečnost za punjenje digitalnih cigareta iznose četiri dinara po mililitru. Ja sam očekivao da ćete tu da napravite promenu, jer su ovo one tzv. elektronske cigarete, a ove papirnate, one su analogne. To ste trebali da prepravite.Nemojte sada, vi mene jedanput ubedite, kad prođe mesec dana, puj-pik ne važi se, kao da je važilo samo za onu sednicu.

Akcize se uvode zbog robe i proizvoda. Nema tu domaći proizvođač, strani proizvođač, nema.

Dame i gospodo, ja sam mislio otišli na kratku pauzu, ali nikad im dosta nije bilo. Zahvaljujem.Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Miroslava Stanković

ali ovu intervenciju u poslednjem stavu člana 18. stvarno ne mogu da shvatim o čemu se radi.Ja stičem utisak da sve ovo što radite sa ovom kafom, kafu mi draga ispeci, ova pržena kafa, kao da se nešto valja iza toga. Prosto mi je neverovatno da ste tek u 2016. godini shvatili da sirova kafa kad dođe iz inostranstva mora da se prži kod nas, jer mi još nemamo, hvala bogu, tih plantaža za proizvodnju kafe. Sada ubacujete nešto oko akciznih markica i ja mislim da ćete da pogrešite. U Narodnoj banci su pogrešili, tamo u onoj kovnici, znate, u onoj štampariji, i štampali neke naše pasoše i dali nekim teroristima oko 200, 300. Jel se sećate toga? To je velika afera. Ja čekam da će nešto da počne sa kuca na tu temu.Vodite računa da vas neko nije prevario kada vam je pričao o ovim akciznim markicama za kafu i za ova pakovanja, pošto u poslednjem stavu vršite i tu epohalnu izmenu. Vodite računa da ne pogrešite. Ona afera sa švercovanim i falsifikovanim pasošima još nije završena, a Amerikanci to nikome ne opraštaju, to da znate. Zahvaljujem.Reč ima ministar Branislav Nedimović. Izvolite. **Branislav Nedimović** Poštovani predsedavajući, poštovani gospodine Krasiću, ja apsolutno cenim vaše angažovanje u ovoj oblasti. Vi ste se i bavili tim poslom, koliko se ja sećam, a mislim da se dobro sećam, pogotovo u sektoru trgovine, tako da vam je problematika ovih akciznih markica jako poznata.Ono šta se iza brda valja ovde, mislim da je jako važno odgonetnuti tu, kako vi kažete, epohalnu stvar, a to je da se iza brda valja borba protiv sive ekonomije, jer su akcizne markice u stvari sredstvo za praćenje tokova kafe, kao i za druge proizvode. Nama je cilj da stanemo na put pokušajima prolaska kroz sive, crne zone, ili nešto sličnoTako da, ja mislim da ste vi nas jako dobro razumeli u ovom delu i potpuno vam je jasno da će ovde biti nulta tolerancija na bilo kakve pokušaje za izbegavanje plaćanja akcize.(Zoran

sredstava.Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da

da vrše obeležavanje akciznih roba i onaj deo koji se odnosi da tačno ne ide obeležavanje dela koji se odnosi na niskoalkoholna pića ispod 5% alkohola, a naravno da određena pakovanja pojedinačna kafe budu direktno markirana, i to je ovo u skladu sa činjenicom koju je ministar rekao, da je suština borba protiv sive ekonomije. Tako da, ovom prilikom se zahvaljujemo ministarki Ani Brnabić što je prihvatila ovaj amandman. Hvala. član 6. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite. **Marijan Rističević** Dame i gospodo, moji politički protivnici sa kojima sam mislio da vodim debatu su očigledno otputovali. Hvala. Zahvaljujem.Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Stevanović, Tatjana Macura, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić.Da li neko želi reč? član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite. Sada se postavlja pitanje na koji član se odnosi naš amandman, s obzirom da je Odbor intervenisao, izvršio neke izmene i onda je pitanje da li uopšte naš amandman ima smisla. Možda bih ja odustao kada bi mogao da ispratim sve ono što je Odbor radio, jer u u pripremi materijala do amandmana Odbora nisam mogao da dođem.Ali, zašto je bila suština naša da obrišemo stav 2. člana 6. Predloga zakona? To je što jednostavno smatramo da ova odredba ova odredba da će Vlada utvrditi vrstu pojedinačnog pakovanja kafe za krajnju potrošnju koja će se obeležiti kontrolnom akciznom markicom, jednostavno ne može da se nalazi u ovom članu. ovaj član govori o kontrolnoj markici, o tome na koje se generalno proizvode stavlja, kako izgleda, ko štampa, Narodna banka, ali ne govori na kojoj flaši treba da se nađe, da li na paklici ili ne paklici, pakovanju cigareta. Dakle, nema drugih akciznih proizvoda, oni se ne spominju u ovom članu, sem kafe.Znači, kao da je Vlada sama sebe limitirala intervencijom na onim članovima zakona gde je ova odredba trebala da se nađe. Vlada je imala potpuno odrešene ruke da promeni svaki član zakona ili da ga dopuni, da predloženi neki novi član, a mi kao poslanici nemamo.Naša zamerka je da ovaj stav koji treba da se nađe, ne treba da se nađe u ovome članu, jer ovaj član ne definiše kako izgledaju pakovanja za krajnju potrošnju na koje se stavlja markica, nego samo kako ta kontrol markica treba da izgleda. Zahvaljujem, kolega Đurišiću.Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić i mr Ivan Kostić, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović, zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Demokratska stranka.Reč ima, najpre, narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite. To je na član 20, praktično, osnovnog teksta ovo stvarno što je dograđeno stavom 3, to je nešto što postoji. Jedan od poslanika je pre mene i objasnio kako to ide sa kafom. Prvo se ubere negde kafa, pa dođe na granicu kao sirova, pa onda ide dalje. Obračunavanje u tom celom procesu, to se podrazumeva i tu ništa nije problematično. U tom smislu ova dogradnja, ja ne znam zašto ste dogradili ovo kada to funkcioniše. Međutim, ovo baš insistirate na ovoj kafi. Da vam samo objasnim jednu stvar. Nedimoviću, u pravu ste, imam ja veliko iskustvo. Akciznim markicama ne može da se pobedi sivo tržište.Milan Beko, dve godine u carinskom skladištu lepio švercovane akcizne markice. Žalio mi se kako su mu prsti otpadali od lepljenja. Ima i takvih i sada koji lepe. Da ti ne pričam na cigarete ko šta sve lepi, koliko lepi. Ali, to neće da zaustavi ni Zakon o akcizama, niti Zakon o PDV, niti Zakon o poreskoj administraciji. Zavedite red prvo u policiji, jer vi u policiji, imate kod mene u Rakovici, u Borskoj ulici, naiđe žandarmerija pa uhapsi specijalne policajce. I jedni i drugi u uniformama. I jedni i drugi diluju drogu. E, zatvorite granice. Odrekli ste se carina, granice šuplje ko švajcarski sir. Povedite računa ko ima carinska skladišta. Pogledajte šta se desilo sa izmenama Zakona o unutrašnjoj plovidbi i lukama. Svako može da toči gorivo gde god hoće.

Ponovo meni, iz potpuno nejasnog razloga se, da kažem, proizvodi od kafe i kafa detaljno razrađuje u članovima koji govore o opštim nekim akciznim proizvodima.Znači, član 20. govori da ima pravo umanjenje obračuna te akcize u visini plaćenih akciza na proizvode koji su nabavljeni od proizvođača, odnosno uvoznika akciznih proizvoda ili ih proizvođač samo proizvodi, odnosno uvozi, a a koji se kao reprodukcioni materijali upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda na koji se plaća akciza. Znači, ovo je moglo da se primeni na kafu. Ne razumem zašto je moralo isto ovo sve da se napiše, doda novi stav koji govori da ima pravo na kafu, na povraćaj, odnosno umanjenje akcize kada je u pitanju kafa.Vidim, mislim, ovaj predlagač se dosta potrudio da jasno definiše kafu ali po meni je na potpuno pogrešan način. Umesto da opšte norme koje postoje i koje se odnose na sve akcizne proizvode, eventualno doradi kako bi mogao da se primenjuje na proizvodnju i promet kafe, on sada u članove ubacuje iz nekog razloga samo kafu kao akcizni proizvod i definiše šta se sa tim radi.Iz radi.Iz tog razloga smo predložili brisanje ovog člana, jer smatramo da je potpuno nepotreban, da je moga da se primeni važeći član 20. i na proizvode sa kafom koji govori o mogućnosti da se vrši umanjenje obračuna te akcize.Tako da, naravno, tu se onda postavlja i pitanje kako će se to raditi? Ko će da radi taj obračun, pošto stalno slušamo kako je poreska uprava preopterećena i ne može da odradi neki deo posla koji bi trebao da odradi, a sad, evo, dodajemo jedan novi potpuno bespotrebno. Trebali smo da dođemo do člana 20. osnovnog teksta, da konačno raščistimo šta radimo sa akcizama za kafu. Ovde se sad svi slažemo.Dakle, uvodeći akcizu za kafu, odnosno pojašnjavajući njeno funkcionisanje, mi ne pravimo teret i ne delimo domaće i strane proizvođače. Vi ste u ranijim članovima imali jasno definisano da na ne prženu kafu imate akcizu od 80, pa još jedno 100 dinara. Mi ne oporezujemo proizvođače, odnosno akciznim markicama ne definišemo razliku između domaćeg i stranog proizvođača. Mi definišemo proizvod, to je kilogram kafe.Ovde se jasno kaže, ovim članom 20, da ćemo u principu vraćati, kao i kod sistema PDV, akcizu koju ste platili, odnosno konkretno kod sirove kafe, vratićemo prerađivačima i za taj iznos će cena proizvoda krajnjeg biti umanjena. Samo što ćemo isto kao i kod PDV učiniti da imamo povraćaj, odnosno akcizno funkcionisanje.Drago mi je što konačno shvatamo da kada smo došli negde na sredini zakona, da ovo nije novo poresko opterećenje, u stvari samo preciziranje mehanizma funkcionisanja akcizne politike koji se tiču kafe. Zato ovaj član u stvari i ne možemo da izbrišemo i možda je moguće da smo prenormirali ovaj član, ali to svakako znači da je svima sada sve jasno.

član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Stevanović, Tatjana Macura, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić.Da li neko želi reč? član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milan Lapčević, Gorica Gajić i Dejan Šulkić.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić i mr Ivan Kostić, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić, zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Demokratska stranka.Reč ima narodni poslanik Boško Obradović. **Boško Hvala predsedavajući.Evo, naravno, u obrazloženju Vlade ponovo se otkriva prava pozadina i ovog vašeg zakona koji naravno ministar pokušava da izbegne, ali ja sam tu da ga uvek podsetim na ono što ovde lepo piše.Kaže – dosadašnji način oporezivanja akcizom, samo pri uvozu, stavljen je kao primedba Evropske komisije u okviru bilateralnog skrininga za PG 16 oporezivanja.

tako, naravno može da se postavi pitanje i šta se radi u sferi duvana i svih drugih elemenata sive, crne i ne znam kakve ekonomije kojoj nikako da stanete u trag, jer pitanje ko se time bavi. Ako se time bave recimo ljudi bliski SNS, to nećete dirati, je li tako gospodine ministre? Ako se time bave neki drugi ljudi, obični srpski proizvođači, prerađivači, onda ajmo njih da dodatno oporezujemo, jer strane banke su zaštićene i strane firme, kao beli medvedi. Oni koji se bave sivim i crnim tržištem, a bliski su SNS i oni su zaštićeni kao beli medvedi. A hajdemo neku sirotinju ili kako mi kažemo u našem kraju boraniju, da dodatno oporezujemo da se na njima iživljavamo i da glumimo borbu protiv sivog tržišta.Pa, što se ne borite protiv sivog tržišta tamo gde su vama bliski akteri te pljačke sive ekonomije i svega drugoga što cveta i buja na našim tržištima? Ono što je kolega Krasić rekao, apsolutno podržavam. Nećete vi ovim akciznim markama ništa od ovoga što ste ovde rekli da će promena akcizne politike na kafu trebalo da dovede do smanjenja nelegalnog prometa ovog proizvoda. Tu bi više trebalo da angažman daju određene inspekcijske, policijske i razne druge aktivnosti koje naravno nisu razrađene onako kako treba, jer očito nekome treba dozvoliti da se dalje bogati na nelegalan

mogu mogu da odolim da ne kažem, ma pravi Ilija Čvorović, pravi balkanski špijun. U svemu vidi zaveru, samo je on pošten.

gospodin Arsić javi i replicira.Izvolite, gospodine Krasiću, po amandmanu. **Zoran Krasić** Po amandmanu? Aha, dobro onda.Pa, evo, vidite, mi smo sada saznali da su ovi iz EU rekli - ne može da se plaća akciza samo pri uvozu i onda su u članu 21a. izbrisali stav 2. Kaže se ovako - obračunavanje akciza na kafu vrši se prilikom uvoza. Oni su to izbrisali, ovi iz Vlade.Ali, vi ne znate da pregovarate sa ovim iz EU. Vi ste trebali da kažete - ova odredba postoji, jer ne uspeva kafa u Srbiji i oni vam to nisu uvažili. Oni i dalje misle da kafa raste u Srbiji, eto, vidite.Šta

EU. Sreća naša što nije tu Boža Đelić, ili onaj Dinkić. Oni bi rekli - i treći krajnik, samo što pre da odemo. Eto to je ta razlika između vas.Akcizna politika treba da bude prema našim interesima. Šta nas briga za EU. Ja ću da vam objašnjavam tamo kod cigareta, kamo sreće svi oni iz EU da dođu kod nas da puše ovde. Em je jeftinije, em možemo više da im prodamo. Kod nas je jeftiniji alkohol, možemo bolje da ih napijemo,

Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Stevanović, Tatjana Macura, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić.Da li neko želi reč? Ne.Na Ne.Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite. Ovo što ste napisali kao literalni sastav ima stvarno smisla, ali kao norma je nemoguće primeniti. Sada ću da vam kažem zašto je nemoguće primeniti.Ako ste vi utvrdili da je neko stavio u nelegalan promet, znači nije ovlašćen, stavio je neki akcizni proizvod, onda potpada pod udar odgovarajućih normi koje predviđaju neku sankciju, oduzimanja robe, oduzimanje dobiti, oduzimanje koristi itd.To se do sada primenjivalo. I kada se oduzme roba, ona se preko nekog trećeg proda, taj treći plati akcizu ili neko kupi, pa opet taj mora da plati akcizu, a ovde su izmislili treću neku varijantu, da naplate akcizu od nekoga ko je potpuno neregularan. Kada je neko potpuno neregularan, nalazi se u nečemu što je kriminal, on potpada pod dejstvo i svih poreskih propisa i krivičnog propisa, a vi ga na ovaj način maltene legalizujete. On posle toga može da maše sa onim papirom, evo, ja sam platio, platio sam akcizu, jeste da je bilo prinudno, ali sam platio akcizu.Prosto akcizu.Prosto je neverovatno da uvodite ovaj treći oblik, posle 15 godina od kada je donet zakon. Zar je moguće da za 15 godina vi niste imali ovakvu situaciju? Imali ste i rešavali ste te situacije. Da ne pričam sve kako ste rešavali. Potpuno nepotrebna promena, ali i dalje nisam saznao koji je taj principal za kafu?Svi naši ovi što sa kafama rade imaju svog principala iz inostranstva. Da li je to opet onaj Grk? Ja jednog otera tamo 2000. godine. Da se nije on vratio?

Zahvaljujem.Ovaj amandman Odbora suštinski detaljno daje kako se obračunava akciza u trenutku postupka kontrole, kada se utvrdi da je određena roba stavljena van potrebne dokumentacije koja se stavila u promet i time je definisano da je postupak kontrole utvrđen da akcizni proizvodi koji su suprotni odredbama treba da podležu određenom obračunu tih akciza, bez obzira i ako bi bili oduzeti u tom trenutku ili ukoliko nemaju potrebnu dokumentaciju da se dopuni, ali da akcize u određenom stepenovanju moraju biti plaćene.S

Dame i gospodo, šteta je što moj kolega poljoprivrednik nije tu, zato što je on sa podjednakim uspehom švercovao i bunde i vino i kafu. On bi najbolje znao šta je sporno u ovom zakonu. Milićević** Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Stevanović, Tatjana Macura, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić.Da li neko želi reč? član 10. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović, i zajedno poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 10. amandman je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Predstavnik predlagača je na sednici Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč ima predstavnik predlagača narodna poslanica Aleksandra Tomić. je taj poslednji amandman Odbora na ovaj zakon koji je predstavnik Vlade prihvatio. Govori praktično o preciziranju roka u kome je potrebno da obveznik izmiri svoje obaveze prema akcizama i donet je u skladu sa zakonom. Znači, uređuje se i postupak za koji je zadužena i poreska administracija na osnovu kojeg će vršiti ovu naplatu u tom određenom roku.Zahvaljujem se još jednom Vladi koja je imala razumevanja da zajednički preciziramo sve ove detalje. Hvala.

reč? (Ne.)Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Stevanović, Tatjana Macura, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić.Da li neko želi reč?

Hvala.Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Stevanović, Tatjana Macura, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić.Da li neko želi reč?

člana 11. zato što, kao u celom Zakonu o akcizama, mi se protivimo uvođenju akciznih markica za proizvođača kafe. Još jednom ponavljamo identično obrazloženje.Ovo je interes EU i EU je jednostavnije da neki „Nestle“… za sirovu kafu izmelje, napravi mešavinu, upakuje i onda je plasira na tržište Srbije, tako da im je to super.Ali, mi valjda imamo interes da ipak neki ljudi rade, imaju platu, imaju zaradu, neki preduzetnik ili neko privredno društvo ostvaruje neki profit i da se bavi tim poslom na teritoriji Republike Srbije. Ja mislim da je to interes Srbije. Evropska unija se bori za svoje interese, ali je ovde problem što se mi ne borimo za sopstvene interese.Ne bih mogao da se složim da je razlog uvođenje fiskalnog reda, odnosno sprečavanja sive ekonomije u prometu kafe jer, kao što su rekli prethodni poslanici, akciznim markama se ne bori protiv sive ekonomije, već nekim drugim merama i nekim drugim sredstvima. Prosto, imamo jedan ozbiljan problem u ovim odgovorima koje vi dajete na ove amandmane. To ne stoji, zato što vi jedno kažete u predlogu zakona, drugo kažete u usmenom obrazloženju a treće napišete ovde pismeno.Moramo da potenciramo, interes Evropske unije je jasan, vi ga definišete u obrazloženju zakona, vi ga definišite u obrazloženju amandmana, jedino ovako, usmeno, u razgovoru, ne smete da priznate da Evropska unija ima interes, ona nas je naterala to da radimo, mi nemamo nikakav interes.Lično bih voleo da su svi proizvođači domaće kafe u vlasništvu srpskih privrednih društava. Nažalost, najveći proizvođači su otuđeni u nekom prethodnom periodu, ali kada mi pomenemo da mi to ne bi dozvolili, vladajuća većina odnosno kolega Đukanović nas napada i kaže da je to nemoguće i da to nije nešto čime se bavi Srpska napredna stranka.Mi imamo jedan ozbiljan sukob dva shvatanja politike i dve političke filozofije – vi u svemu slušate interes stranaca, a mi u svemu se borimo za srpski ekonomski interes.

grupe.Vidite, ja kao neznalica i nevaspitan, znam da se akciza na kafu plaća i bez ovog zakona. Ovi ne znaju. Oni pričaju da bi pričali. pričali. Ovde se ne uvodi akciza na kafu, nego se reguliše način obračuna akcize na kafu. I nije u pitanju da Evropska unija hoće tržište u Srbiji, grešite. To neznalica ne zna i ne zna ni da pročita šta piše, što je najstrašnije.Znači, kada se skinu administrativne barijere na proizvode od kafe, naša kafa zbog lošeg načina obračuna akcize može da bude švercovana na teritoriji Evropske unije. Jel biste vi to dozvolili? Ne

objasni.Znači, i ti naši domaći proizvođači kafe, zbog regulisane akcizne politike i načina obračuna, mogu da učestvuju i na njihovom tržištu, inače ne bi mogli. mogli. To piše u zakonu. Ništa više. A vi pročitajte bar zakon kako treba. Zahvaljujem, predsedavajući.Na sreću, i dalje se radi o kafi, pa mogu da se nadovežem. Ja možda nemam takva znanja kao pojedini poslanici koji su ovde sedeli 10, 11 godina, dok sam ja bila u privatnom sektoru i mogu da vam kažem, i direktor preduzeća. Ali, ako ja, na sreću ili nesreću, budem ovde 10 ili 11 godina, biću daleko bolja nego što su oni sada.Zahvaljujem se na onom – orlovi. To je nama kompliment. Ja ne znam da li je orao pao, ali vam kažem – od orlića vam orao nikad biti neće.A

tako da ja trošim svoje vreme i ne vidim razlog da me prekidate.Dakle, toliko šizofrena situacija, da mi imamo privremene mere poput takse za RTS i penzija koje se privremeno, a za stalno, smanjuju, imamo zakone koje donosimo po hitnom postupku a primenjujemo ih za godinu-dve, zbog čega – zbog obaveza prema Evropskoj uniji.Svi vrlo dobro znate da je krajnji uslov koji ćemo morati da ispunimo odricanje 15% naše teritorije.

„Briše se“ je jedina prava reč za ono što se ovde nudi kao zakonska regulativa. Meni je vrlo žao što mi nemamo mogućnost da izbrišemo ovih 16 godina, a ne ove članove zakona koje nam ovde nudite.Ali, verujte mi, posledice neće snositi samo građani. Vi koji mislite da ćete se izvući, da li ćete svoj novac pokupiti pa otići napolje ili ćete ponovo ući u neku novu…

nepismen, ali sam počeo da radim sa 20 godina. I to baš u privredi, ne u politici, u privatnom biznisu. Ali, to vi ne znate. Da znate, da ste zaista radili, znali biste da čitate zakon. Tako da sam ja ovo naučio iz realnog života,

da, osim što napišu – briše se, što je potpuno legitimno, hoće da govori dva minuta, barem ta dva minuta koja ima upotrebi na pravi način, a ne da iznosi neistine, izmišljotine i pokazuje kolika je neznalica.

Zahvaljujem.Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Stevanović, Tatjana Macura, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić.Da li neko želi reč? 13. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Petar Jojić i zajedno narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Gordana Čomić, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.(Nataša

Nećemo da varamo, kolega, u sitne sate.Došli smo do povraćaja akcize. I da smo bili u pravu mi, srpski radikali, kada smo predložili da se ovaj član 12. Briše i naveli koliko puta je od osnovnog teksta zakona do sada promenjen zakon, govori jedan skandalozan slučaj. Ja verujem da kolega Arsić nije ni čuo i verujte mi, uvažene kolege narodni poslanici, gospodo ministri, da ja nisam u trenutku kada smo podnosili ovaj amandman saznala u potpunosti za slučaj koji se desio u periodu od 2013. do 2015. godine, a sve je isplivalo na površinu u aprilu ove godine.Naime, iako je donet zakon koji je promenjen poslednji put 2015. godine, kao što ga sada menjate, krajem 2016. godine, a donet je novi pravilnik, tako da su preduzeća, 15 ih je u Srbiji koja koriste, koja su imala povraćaj akcize, gorivo za industrijsku proizvodnju, morala da vrate z bog toga što im je to naložilo Ministarstvo finansija ogromne iznose zato što je greška u zakonu. Posebnim pravilnikom, možete da zamislite, ljudi za to saznaju posle dve godine, kao što je preduzeće „Kaolin“ Valjevo, koje se bavi proizvodnjom proizvoda za prečišćavanje voda. U aprilu ove godine u jeku izborne kampanje, nema Vlade, nema ničega, non-stop ste rastrčani svuda, pričate biće bolje i sada kažete ljudima – vratite po 90 miliona. Sada njihovi zaposleni ne mogu da prime zbog toga plate, zato što je napravljena katastrofalna greška.Tako vi unapređujete privredu i tako potkradate srpska preduzeća.

Zahvaljujem.Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Stevanović, Tatjana Macura, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić.Da li neko želi reč? član 13. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. **Zoran To je član koji se odnosi na reflakciju akcize i sve je već postojalo. Uopšte nije bilo potrebe da se dograđuje ovaj član sa novim stavom. Pravo na reflakciju akcize, plaćene akcize imaju lica – uvoznik proizvoda koji je taj proizvod izvezao. Naravno, kerozin i gorivo, to je neka druga priča itd.Kod itd.Kod akciznih proizvoda vi to ne možete staviti u isti koš kao kada je u pitanju neka druga roba. Mi imamo situaciju da uvezemo nešto što je sirovina, polufabrikat itd, oplemeni se ovde pa se izveze, pa onda ima nekih mogućnosti oko carina, PDV ako je akciza i akciza itd.Ne itd.Ne znam zašto ste ugrađivali baš ovako i potencirali ovo – platio kao uvoznik, a ima reflakciju ako to isto izveze. Ne vidim ekonomsko opravdanje za posao. On je morao nešto da oplemeni u međuvremenu. On je morao da podigne vrednost proizvoda. On je morao da naplati ruke, da svedem na ovo što svi mogu da razumeju.Ovako je data ova formulacija jednostavno kao da joj nije mesto, baš kao da joj mesto nije ovde. Ja u potpunosti razumem ekonomski interes da neko želi nešto da sastavi ovde, pravi ovde da bi osvajao neka nova tržišta itd. je to nešto normalno, ali kod akciznih proizvoda, oni nisu podobni za tu vrstu poslova, osim za zabranjene poslove.Sada

Zbog efikasnijeg rada, ja ću odustati od obrazlaganja ovog amandmana. član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milan Lapčević, Gorica Gajić i Dejan Šulkić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 14. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav LJubenović i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Demokratska stranka.Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite. prethodnog člana i vi ste ovde dodali deo koji kaže da je – račun uvoznika akciznog proizvoda sa iskazanom akcizom koja je plaćena pri uvozu, odnosno jedinstvenu carinsku ispravu kojom se dokazuje da je akciza plaćena pri uvozu, kao i dokaz da su proizvodi izvezeni.Vi naš amandman da to brišemo ne prihvatate zato što kažete da lica iz člana 39. osnovnog zakona ostvaruju reflakciju akciza na osnovu pismenog zahteva uz dokaze da su platili račune proizvođača akciznog proizvoda itd. Mi imamo sada situaciju da ste vi akcize, odnosno da je država akciza vratila za 35 preduzeća i da sada tražite od tih preduzeća da oni akcize vrate. Na osnovu čega? Kako ste to izračunali? Kako ste dozvolili da se akcize vrate, u nešto u nešto su uložene, nešto se desilo, recimo u proizvodnju, u nova radna mesta u koja se vi zaklinjete, i sada ti ljudi – šta? Ako ih naterate da vrate ta sredstva, šta će – da daju otkaze ljudima koje su zaposlili na ime tih sredstava koja su dobili?Dakle, ovo je prosto neverovatno, ne samo ovaj član nego ceo zakon koji govori o neozbiljnosti i neodgovornosti onih koji na žalost upravljaju državom i to na isti način od 2000. godine do dana današnjeg. Da je to tako govori upravo činjenica da ovaj Zakon o akcizama menjate 20 puta, Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. **Marijan Rističević** Zbog dinamike koju smo postigli ja ću da odustanem od daljeg obrazlaganja. **Đorđe Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Stevanović, Tatjana Macura, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić.Da li neko želi reč? član 15. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.Da li neko želi reč?Reč

i niste nam ničim ni u obrazloženju zakona, ni u obrazloženju ministara kada su govorili, zapravo nije ovlašćeni ministar ni bio, znamo mi da može Vlada da ovlasti koga god hoće, ali suštinski onaj ministar koji bi možda mogao nešto i da objasni i odgovori na neko pitanje nije se ni pojavio, tako da nas niste ubedili da obračunavanje i plaćanje akciza na cigarete će zaista doprineti u ne znam kojoj meri punjenju budžeta, ali ste na ovaj način povećali cene cigareta.Mi znamo da su cigarete, kao i alkoholna pića i druge luksuzne robe najpogodnije za povećanje akciza i mi u principu nemamo ništa protiv toga da kada mora da se, kada treba da se povećavaju akcize da to bude upravo na tim robama, ali malo često ovo radite. Pre nekoliko meseci ste povećali cene cigareta i nije dobro da to radite opet.Znate, ne možete se boriti protiv pušenja tako što ćete povećavati cenu cigareta, bar ne u državi Srbiji u kojoj više od pola miliona, 600.000 ljudi radi za minimalac i na žalost mnogi od tih ljudi su pušači, svesni svih negativnosti cigareta i pušenja, ali ne može država da se na taj način bori protiv duvanskog dima, kako se to popularno kaže, tako što tim ljudima koji

Hvala.Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milan Lapčević, Gorica Gajić i Dejan Šulkić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Stevanović, Tatjana Macura, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić i mr Ivan Kostić.Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Izvolite. Drago mi je da još snaga drži gospodina Arsića, a nadam se da je samo privremeno izašao iz sale, jedva čekam da nastavimo dijalog.Što se tiče ovog amandmana, vi u obrazloženju zašto ne prihvatate amandman kažete – amandman se ne prihvata zato što, imajući u vidu izmene navedenog člana Predloga zakona, vrši se postepeno usaglašavanje sa standardima EU u postizanju minimalnog nivoa oporezivanja, kada je reč o oporezivanju akcizom cigareta.Vidite, cigareta.Vidite, mi upravo u obrazloženju zašto predlažemo naš amandman izražavamo jednu bojazan. Nije sporno, malopre je i prethodna govornica, koleginica rekla da ako već moraju da se podižu akcize najbolje da to budu proizvodi poput duvana koji i štete zdravlju, ali šta ćemo sa situacijom što prihodi u Srbiji su daleko ispod prihoda u EU? I šta ako to dovede, mi smo i o budžetu imali jednu raspravu na tu temu, šta ako to dovede do porasta sive ekonomije? Jer, prosto, dolaziće sve više do izbegavanja i izvrdavanja zakona i ljudi će prelaziti u sivu ekonomiju zato što zbog nameta i visine akcize, a ovo je znači predviđeno od 2017. do 2020. godine da se to dostigne taj minimalni nivo oporezivanja sa EU, neće biti u prilici da plate duvan po cenama u EU zato što plate nisu kao plate u EU. Mi možemo da dođemo do jedne paradoksalne situacije da nam se budžet manje puni nego što se punio do sada. Da li se vodilo o tome računa?Imamo jednu isto hipotetičku situaciju oko tih akciznih markica. Možda kolega Krasić zna nešto što ja ne znam, pa je onda u prethodnom nekom slučaju upitao – šta ako dobijemo neku situaciju da bude ugrožena EU? Kao što je rekao Arsić, jer se on brine zbog EU, šta ako mi krenemo da švercujemo kafu u EU, šta ako neko naštampa akcizne marke u kovnici novca, pa ih podeli proizvođačima duvana, npr. sa Kosova,

a da se od kafe više ne zarađuje i kafedžija najveći, naprednjak, je prešao na lokalne televizije da ih kupuje i stvara ovde medijski mrak. To baš ima veze sa amandmanom.Idemo dalje.Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik dr Dragan Vesović.Da li neko želi reč?

narodni poslanik dr Miladin Ševarlić. Izvolite. **Miladin Ševarlić** Zahvaljujem.Očekivao sam da ćemo čuti pre svega koliki deo nenaplaćenih akciza je po pojedinim vrstama akcizne robe, što bi bila osnova za bilo kakvu kvalitetnu raspravu. Inače, u svim zemljama sa tržišnom ekonomijom problem akcizne robe je uvek aktuelan i poenta jeste da se što veći deo prihoda od akciza obezbedi u budžetu, a on se ne obezbeđuje samo po osnovu visine akciza nego i po obuhvatnosti roba koje su predmet akciza. Zato prilikom određivanja visine akcize treba voditi računa da li će obuhvatnost biti smanjena sa većom akcizom, pa će priliv u budžetu po osnovu akciza biti manji nego što bi bio sa manjim akcizama po jedinici proizvoda, a sa daleko većom obuhvatnošću.Naša zemlja ima poseban problem, jer praktično nema granice koja je kontrolisana sa KiM, vrlo je slabo kontrolisana granica sa Crnom Gorom i otuda dolazi mnogo akcizne robe koja je predmet sive ekonomije.Dalje, ovaj član 15. obuhvata period od 2017. do 2020. godine, a već u članu 20. kaže se da će 1. januara 2018. godine biti vršena nivelacija akcize po paklici cigareta cigareta ukoliko dođe do porasta cena za 2%.Prema tome, budući da će ova visina akciza po paklici cigareta sigurno biti revidirana u ovom periodu od 2017. do 2020. godine, postavlja se pitanje svrsishodnosti ovako formulisanog člana. Hvala.

i mr Marko Milenković i zajedno narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Gordana Čomić, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni Ovo je član kojim se poprilično menja član 40v osnovnog teksta zakona i on je u vezi sa prethodnim članom, ovde se ne vidi istorijat kod ovog člana 40a, ali on postoji odavno, i on jeste rezultat pritisaka iz EU. Slično je i sa ovim 40v.Moram da vam skrenem samo pažnju, ovde se već vidi da je predlagač zakona u nedoumici i on se nalazi u svojevrsnom procepu između proizvođača cigareta u Srbiji, to su stranci koji su i kupili na neki način jedno ekskluzivno pravo i država ima obavezu prema njima, i nečega što je put ka EU, a EU još nije završila sa osvetničkim aktivnostima prema proizvođačima cigareta, jer dugo godina traje veliki spor, težak preko deset milijardi dolara, pred jednim sudom u NJujorku, koji se proglasio nadležnim da reši po zahtevu EU koja tuži sve proizvođače zbog nelegalne trgovine i velikih gubitaka na evropskom zajedničkom tržištu. I to se preslikava i kod nas.E, sad, ovim članom 40v daje se ipak neka garancija da nominalni iznosi akciza iz prethodnog člana treba da se usklađuju sa rastom tzv. potrošačkih cena, to je nekada u zlatno vreme rastom cena na malo, a ovde se kod nas računa da je kontrolisana inflacija, samo da završim jednu rečenicu, da će kontrolisana inflacija u jednom dugom vremenskom periodu biti, pa projektovana je na 2%, a molimo se Bogu ako bude i 4% će biti dobro.

član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Stevanović, Tatjana Macura, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić.Da li neko želi reč? član 17. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić i zajedno narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Gordana Čomić, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta.

i to od 31. decembra 2012. do 1. januara 2016. godine, kada su akcize povećane od 35% te 2013. godine do 43% ove ove godine, što je 8% više.Ovde dodajete jedan član koji govori o izuzecima od stava 2. koji je zapravo osnovica za obračun akciza ovih koje sam malopre pročitala. Sada u obrazloženju zašto vi ne prihvatate naš amandman da se ovo briše, prepisali ste u potpunosti ovaj član, odnosno ovaj dodatak člana 40b, koji ste, evo kao novinu u ovom zakonu o izmenama i dopunama zakona za usvajanje.Dakle, ništa nam novo niste rekli, ništa što bi nas eventualno, ubedilo da možda mislimo da možda nismo dobro postupili što smo predložili brisanje svakog od ovih članova. Ali, što više idemo u obrazlaganje jednog po jednog od ovih amandmana, sve smo uvereniji da je ovo zaista jedini način da vam pokažemo kakav je naš odnos prema ovom zakonu, i uvereni da je to zaista jedno opšte mišljenje i opšte raspoloženje. Jer ne možete vi samo na ovaj način da sve dublje zavlačenjem ruku u džep građana Srbije da stabilizujete stanje u budžetu, koje koliko god vi pokušali da ga predstavite kao divno i krasno, je zapravo daleko od toga. **Vladimir Marinković** Hvala.Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Izvolite, kolega Rističeviću. Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, kod obrazlaganja i glasanja o ovim amandmanima ja bi poslanike koji nisu u kvorumu kada se obrazlažu njihovi amandmani, ili makar nisu za vreme glasanja, takve amandmane u buduće Poslovnik treba da izmenimo, da se o njima ne glasa. Hvala.Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Stevanović, Tatjana Macura, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić.Da li neko želi reč?

Evo, došli smo do prelaznih i završnih odredbi, i prelazne i završne odredbe su zapravo jedini novi članovi u ovim izmenama zakona. Član 18. konkretno govori o prosečnoj ponderisanoj maloprodajnoj ceni cigareta, duvana za pušenje, i ostalih duvanskih prerađevina za 2017. godinu, što upućuje da ćemo vrlo brzo imati ponovo izmene i dopune ovog zakona. Ono što je kolega Krasić malopre govorio o predviđenoj inflaciji, i dalje vi, zapravo ovim zakonom negirate ono što u javnosti pričate.Niste,

je zapravo briga šta pišu narodni poslanici, zato što je opet u obrazloženju zbog čega se ne prihvata amandman, samo prepisan zapravo u malo kraćoj verziji član 18.Mi zaista očekujemo ozbiljniji odnos Vlade Republike Srbije prema Narodnoj skupštini. Ako se narodni poslanici trude da podnesu određene amandmane i da obrazlažu te amandmane, onda najmanje što očekujemo jeste da nam Vlada svojim obrazloženjem, pokaže da je bar pročitala što su narodni poslanici napisali, a ne tek tako da pređe preko toga računajući imamo većinu, neko će već glasati za to. Ali, to nije dobro, to nisu dobre poruke koje šaljete građanima Srbije, i verujte nisu srećni što im povećavate cenu cigareta.

da nam objasni prosečnu ponderisanu cenu, s obzirom da je za vreme Sablje prodao celu jednu fabriku cigareta Duvanska industrija Niš. Hvala. Hvala.Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Stevanović, Tatjana Macura, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić.Da li neko želi reč? član 20. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić i zajedno narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Gordana Čomić, Balša Božović, Maja Videnović,

kada ćete utvrđivati prve ponderisane prosečne maloprodajne cene cigareta i minimalne akcize na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine.U ovom članu kažete da ćete taj posao izvršiti do 15. februara 2018. godine, kažete, na osnovu podataka o ukupnoj vrednosti svih cigareta itd. Mi vas pitamo zašto je taj da li je bilo moguće da se to uradi ranije? Naravno, ne prihvatamo vaše obrazloženje zbog čega vi ne prihvatate naš amandman. Ponavljamo ono što smo od početka rasprave o ovom zakonu govorili.Šta je suština? uzmete još neki dinar tom narodu koji jedva sastavlja kraj sa krajem. Svakako nijedan pušač neće prihvatiti ako kažete, pa ako sastavlja kraj sa krajem, zašto puši cigarete. Eto, to je valjda jedan od načina da se izađe na kraj sa mukom kojom su pritisnuti građani Srbije. Ponavljam, onih 600.000 koji rade za minimalac i koji se nikako ne uklapaju u prosečnu cenu o kojoj vi govorite na konferencijama i u javnosti uopšte.Dakle, i ovaj zakon i ovaj član upozoravaju zapravo da je život u Srbiji mnogo drugačiji i teži i mnogo skuplji od onoga što gledamo na javnom servisu o kojem smo na početku dana govorili i o njegovoj objektivnosti i realnosti. **Vladimir član 19. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Izvolite. **Marijan Rističević** Pošto se radi o minimalnim akcizama, a moj kolega poljoprivrednik nije tu, nemam s kim da se konsultujem, pa neću dalje obrazlagati ovaj Hvala.Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Stevanović, Tatjana Macura, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić.Da li neko želi reč? član 20. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić i zajedno narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Gordana Čomić, Balša Božović, Maja Videnović,

reč o amandmanu 20. član 2. Predloga zakona, da se briše član 20. Predloženo rešenje je izmena toga člana i objašnjenje o predloženom rešenju je sledeće – amandman se podnosi, jer ne postoji nijedan opravdani tržišni razlog za bilo kakvu izmenu ovog zakona.Valjda imate u vidu da je zakon donet 2001. godine,

Koliko je ovde podneto amandmana? Koliko ste prihvatili? Zar je moguće da svi ovi amandmani koje mi podnosimo, da nijedan ne vredi ništa, a sve koje podnosi vladajuća, da kažem koalicija najbolje, pošto je koalicija prihvata se, gro se prihvata. **Vladimir

u ovim činjenicama o akcizama i sličnim zakonima koji su ovde, nego samo vladajuća koalicija? Doći će na vlast radikalna stranka i videćete da će biti bolje. **Vladimir Marinković** Hvala.Na član 20. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Izvolite, Dame i gospodo, čisto da objasnim, meni je odbijeno 70 do 72 amandmana. Toliko. Hvala. **Vladimir Marinković** Zahvaljujem.Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Stevanović, Tatjana Macura, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić.Da li neko želi reč? član 21. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić i zajedno narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Gordana Čomić, Balša Božović, Maja Videnović,

koje ste strpali u jednu tačku, 27 raznih predloga zakona i odluka? Kao da vežbate da vidite šta bi moglo da se uradi, ili ste vežbali ranije, jer u svakom od ovih zakona vi zapravo samo produžavate nekakve rokove. Više puta sam rekla i opet ću ponoviti, to govori zapravo o neozbiljnosti Vlade Republike Srbije.Nemoguće je i ne možete više da pričate da je neko drugi za ovo kriv. Konkretno za ovaj Zakon o akcizama jeste, zato što je 20 izmena ovog zakona od 2001. godine do dana današnjeg bilo. današnjeg bilo. Ali, kako sada mi vama da verujemo da i ovaj rok koji ste predvideli do 2017. godine, da će to biti takođe rok koji će biti poštovan? Na obraz? Nemojte, ministre, molim vas, nemojte na obraz. Ni na potpis ne možemo da vam verujemo, a kamoli na obraz. Loše iskustvo imamo i sa ministrima i sa Vladom.Dakle, nekoliko sad ide zaredom članova ovog Predloga zakona, a tako je bilo i sa svim zakonima pre ovog i pre ovog i sa ovim koji nas još čekaju u pojedinostima, vi zapravo, šta da zaključimo, niste ništa radili. Da ste išta radili, valjda bi bar nešto od ovoga bilo završeno i ne bi morali da produžavate rokove. Jeste li vi uopšte spremni da uradite nešto sa ovim novim rokovima koje predviđate u ovim predlozima zakona? Loši su vam zakoni, a posledice su lošeg rada Vlade. Evo, ni jedan ministar neće da kaže da li će stvarno ove rokove iz ovih predloga zakona poštovati ili ćemo za koji mesec, možda u nekom drugom sastavu i sazivu, raspravljati o izmenama i ovog i ostalih zakona. **Vladimir Marinković** Hvala vam.Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Marijan

za vreme „Sablje“ 2003. godine uspeo da proda dve fabrike cigareta za tri putu manju cenu. On najbolje zna kako su se usklađivale akcize, zato što je obećao u narednih pet godina unapred utvrđenu akcizu, a usput je prodao i monopol, sve pušače na nekoliko godina da niko drugi nema pravo da proizvodi cigarete, osim kupaca te dve fabrike. Hvala.

Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite. **Zoran Krasić** Stvarno nekoliko članova ima koji, moram da kažem, od 1993. godine sam u ovoj zgradi,

ne pripada zakonu, već kad pogledate zakon to su one samostalne odredbe koje ne ulaze u tekst zakona, a to su obično prelazne i završen odredbe iz zakona o izmenama i dopunama određenog zakona, one su istorijske odredbe jer ih je vreme prevazišlo i svaka sledeća izmena o dopuna, ali da se one menjaju kao istorijske, koje su van zakona, ja vam kažem, to prvi put vidim. I kod ovog Zakona o akcizama vidim da se i ranije to dešavalo, a vidim i kod ovog Zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova, da je zadnjih nekoliko tih izmena bilo i u delu onih samostalnih odredbi koje nemate čak ni u prečišćenom tekstu, pa i redakcijski prečišćenom tekstu, pa evo i „Službeni glasnik“ kad objavljuje i ovaj sajt Paragraf, on te odredbe baci van poslednje odredbe i kaže – samostalni koji više nisu ušli. To se ne menja, to je istorija jednog propisa. To je završeno vreme, nemate potrebe to da menjate.U tom smislu, ja uopšte ne shvatam ove članove od 21. do 26. Šta želite na taj način da pokažete, to meni uopšte nije jasno. Oni ne postoje, pa ne postoje u tekstu zakona koji je na snazi. Zašto biste menjali nešto što je istorija ili nešto što je prošlost? Prošlost se ne menja. Prošlost ne može da se promeni. Hvala.Na član 23. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić i zajedno narodni poslanici

zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić i mr Ivan Kostić, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić, i zajedno narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Gordana Čomić, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Izvolite. Opet kao i do sada, podnosilac amandmana, tj. Poslanička grupa Dveri smatra da lica koja vrše preradu, prženje, pakovanje i sa tim radnjama povezane druge radnje, u cilju proizvodnje kafe, ne trebaju da se tretiraju kao proizvođači akcizne robe. Predlagač zakona želi da izjednači ova lica sa uvoznicima, domaćeg proizvođača sa uvoznicima, a radi stvaranja jednakih uslova na tržištu.To je interes EU, ali nije interes Srbije, srpskog ekonomskog interesa i srpskih firmi. I to je sva suština na koju mi želimo da ukažemo. Znači, nema više sprečavanja šverca, bilo u Srbiji, nema nikakvog spasavanja EU od eventualnog šverca iz Srbije ka EU, kao što je neko hteo da predstavi.Hajde da se vratimo na ono što ste dali u obrazloženju ovoga zakona i ono što je pravi razlog, usklađivanje sa direktivama EU i sa nalazima EU. To je jedina istina. Ne možete izvrdavati, meni je žao što nema kolege Arsića da još jednom to pokuša da pojasni, da vidim šta bi novo mogao da izmisli, ali prosto, činjenice su vrlo jasne.

Jedna od mera, jedan od ciljeva koji se pokušava postići, mi smo to rekli mnogo puta, ali, na žalost kada neko neće da čuje i neće da razume, tu izgleda nikakve pomoći nema. Dakle, jedan od ciljeva jeste upravo da se ilegalno tržište stavi van igre.A što se tiče priče o Evropi, kada budem čuo bilo kakav komentar na tu temu od nekoga ko je u stanju da nađe bar Evropu na karti, ja ću da pričam i detaljnije. Hvala. **Vladimir Marinković** Hvala.Na član 24. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.

objasne sve čari klopke koju ovaj zakon nosi, a s obzirom da nisu tu, ja ću odustati od obrazlaganja član 25. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković i zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović i zajedno narodni poslanici Aleksandra

Hvala.Poštovani predsedavajući, ovaj amandman koji je veliki broj poslanika podneo, traži brisanje člana 25. Mislim da je bolje od svakog obrazloženja onoga što piše u članu 25. i onoga što smo mi naveli kao razlog za brisanje, je ovaj trenutak u kome mi vodimo ovu raspravu.Sada je dvadeset do dva, mi ovde kao u romanu Mek Koja – I konje ubijaju zar ne, borimo se ovde ko će duže da ostane, da li mi koji smo predložili amandmane ili predstavnici Vlade koji se smenjuju, leteći zajedno sa pomoćnicima koji ulaze i izlaze, da vidimo ko je izdržljiviji. jedini razlog za sve ovo što se dešava je, što je predsednik Vlade promenio svoju odluku, do juče je bilo da će doći poslednji četvrtak u mesecu da odgovara na pitanja, ali izgleda da je promenio odluku i mi sad moramo s brda, s dola, na silu da završimo ovu sednicu pre tog četvrtka kako pitanja Vladi ne bi bilo.Mislim da je ovo unižavanje parlamenta da način na koji mi vodimo ovu raspravu u ovo doba noći, o pitanjima koja su navodno važna za građane Srbije, jer evo, slušamo kako ceo ovaj zakon treba da iskoreni ilegalnu trgovinu kafom, da omogući bolje punjenje budžeta, suficit i ne znam ni ja, slične stvari, ali ne bolji život građana, i da jedini razlog zbog koga mi sada sedimo ovde, to da predsednik Vlade ne bi morao da dođe u četvrtak od četiri sata po podne, da odgovara na pitanja poslanika.Ja mislim da vi predsedavajući, treba da prekinete ovu sednicu, jer ovo nije takmičenje u izdržljivosti, nego je ovo parlament koji treba da ugovori i raspravlja zakone i da prekinete ovu raspravu. Hvala vam. Hvala.Ja koliko vidim, niko od nas ovde nije umoran, možemo da radimo još 24 sata.Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić. Izvolite. **Veroljub Arsić** Od vremena poslaničke grupe.Pa, vidim da pojedine kolege moraju još nešto da nauče o ekonomiji. Ja sam tu, na raspolaganju sam im 24 sata dnevno. Možda se nekima i spava.Ne donosimo mi ove propise zbog direktive EU, nego da uredimo svoj fiskalni sistem. U jeste, zato što i da umesto što dobacujete, što ne kažete odakle se isplaćuju plate profesorima i učiteljima. Što ne kažete odakle se isplaćuj sredstva za lekare. Što ne kažete odakle nam putevi. Što ne kažete odakle nam škole. Ne dobacujte, nego se javite. Odakle mislite da se to održava. Odakle mislite da ti zaposleni dobijaju plate nego od poreskih davanja.Ove davanja.Ove zakone donosimo i ovaj Zakon o akcizi član 25. koji reguliše kako će da se naplaćuje akciza donosimo zbog nas. I ako neko misli da zato što ćemo da uvedemo strožije propise, ne propisi, nego strožiji način kontrole izvršenja zakona, kafa da poskupi, očigled je u velikom problemu. Zato što ta razlika koja se ostvaruje na sivom tržištu ne utiče na visinu cene, nego na one koji su prerađivači da više zarade. E, sada ako više volite prerađivače da više zarade nego naše doktore, profesore, učitelje, naše puteve, naše škole, naše predškolske ustanove, vi napadajte ovaj zakon. Nadam se da ste nešto naučili. Zahvaljujem kolega Arsiću.Reč ima ministar Antić. Izvolite. **Aleksandar Antić** Pa, pre svega želim da istaknem to da se ministri ovde ne menjaju letećim izmenama. Kolega Nedimović je ovde ceo dan, a koleginica Brnabić i ja smo bili, da kažem, na smenu ovde sa njim, takođe u celosti, što se za poslanike pogotovo iz ovih levih delova sale ne bi moglo reći.Zaista, ja želim da istaknem da se ovde ne takmičimo u izdržljivosti. Mi smo ovde došli da završimo raspravu u pojedinostima i ako postoji razlog zašto smo mi u ovo doba noći u ovoj sali je posledica činjenice što je na sve zakone podneto 1470 amandmana od čega je 90% - briše se.To

jer nijedan ne nudi nikakvo kreativno rešenje nego samo – briše se i svi su u funkciju – dva minuta druže i to građani Srbije treba da znaju. Zahvaljujem ministre.Na član 25. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Izvolite kolega Rističeviću. **Marijan Rističević** Dame i gospodo narodni poslanici, meni je ovo poslednji amandman u ovom zakonu i mislim da se ovim zakonom doprinosi uređenju države, uređenju našeg tržišta. Da država može da živi od prihoda koje sama ubere, da ne troši puno više.Jedan od razloga zašto sam podneo ove amandmane upravo to što ja uporno branim svoj amandmane želeći da opozicija dočeka taj četvrtak, da ih vidim sve zajedno kako beže kao što je gospodin Radulović i profesor Pavlović, pobegli od mene, ali džabe se ja trudim. Predstavnici opozicionih partija koji su podneli amandmane ne žele svoje amandmane da brane, nego sada uživaju u nekim kafićima, a ja pokušavam da ih dovučem do tog četvrtka sa željom da vidim još jednom kako beže pred odgovorima predsednika Vlade i članova Vlade. Hvala.Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Stevanović, Tatjana Macura, dr Ana Stevanović, Vladimir Đurić i mr Jasmina Nikolić.Da li neko želi reč? član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić i mr Ivan Kostić.Reč ima Srđan Nogo. Izvolite. Jedna mala lekcija. Kako se puni budžet Republike Srbije. Budžet Republike Srbije u najvećoj meri pune građani i mi sada ovde imamo, večeras i akcize i PDV, a količine 60 i preko 60% budžeta, to su porezi na potrošnju.Ne plaća Vlada Republike Srbije, ne puni ona te budžete nego pune građani, građani koji kupuju sve te proizvode, znači oni su ti koji finansiraju taj budžet. Tako da, molim vas, nemojte ovde govoriti demagogije.Što se tiče, stanja oko budžeta, bitna je stvar da se kaže da vi izjednačavanjem uvoznika kafe i domaćeg prerađivača kafe

sa domaćim prerađivačima, deo novca koji bi se slio u budžet od poreza na zarade koje bi domaći prerađivači imali…(Veroljub Arsić, s mesta: Ko?)Gospodine Arsiću, pa kako ko? Zato što uništavate domaćeg prerađivača. Zato što je lakše da se napravi negde u inostranstvu Neskafe i da se uveze ovde u Srbiju, jer će onda ekonomski da sve rasturi, jer ne može on da bude ravnopravan. Ja bih više voleo i da gospodin iz vaše stranke i dalje radi kafu i da je glavni u Srbiji. Znači, ja bih ga podržao. I ja kritikujem poslanike iz moje stranke što su njega uzeli kao primer, jer to nije uopšte nešto za šta treba vas prozivati. Bolje taj čovek, i ja bih prvi stao u zaštitu njegovu, nego stranci. Nisam ja kriv što

Znači, ne menja se stopa akcize koja se naplaćuje na kafu, ne menja se, ostaje ista. Ista je akciza i za uvoznike pržene kafe, ista je akciza za one koji prerađuju kafu u Srbiji. Danas je tako.Mi ovim zakonom ovim zakonom regulišemo način obračuna već postojeće akcize na način da će zloupotrebe i siva ekonomija da budu svedeni na manju meru. znači kolega se slaže da treba da pustimo da se švercuje sve u Srbiji, on odmahuje glavom. Pa upravo o tome pričam. Znači, nije se promenila stopa, i dalje se plaća ista akciza, samo drugačiji način obračun akcize.Ne razumem kakve to veze ima sa EU? Uhvatio se toga. Aman ljudi. Znači, hoćemo da se naplati akciza na kafu, a ne da onaj nenaplaćeni deo završi kod onih koji prže, prerađuju i distribuiraju kafu. To je siva ekonomija. To je utaja poreza. Vi se za to zalažete, da se utaji tačno.)Kako nije tačno? Upravo to stalno pričate. Uhvatili ste se i pod izgovorom da usklađivanje propisa sa propisima EU favorizuje uvoznike iz EU. Nije tačno. Ne favorizuje. Postoji akciza, znači, ona se već plaća, ljudi. Znači, ne izmišljamo ništa novo, samo se na drugačiji način obračunava i iskazuje. U prevodu bi to bilo kao neka akciza na dodatu vrednost. Ima pravo i na refakciju, kao i porez na dodatu vrednost.Nemojte sada da, bukvalno zbog politikanstva, iznosite neistine. Znači, ako je tako, znači, to što pričate, kažite posledice. Posledice - dozvoljavamo da se i dalje švercuje. To je posledica. To je posledica vaših diskusija.Ja govorim istinu ili vi ne znate šta govorite. Ja jako dobro znam. Znači, Znači, do sad se plaćala akciza, sada se plaća akciza na kafu koja se prvo uveze, pa se isprži, pa se spakuje i prilikom stavljanja u promet plaća se akciza. Jel tako? Jel moguće da jedan deo kafe nestane između granice pržionice, odnosno pakovanja? I te kako je moguće i radi se to. Nemoj da se pravite ludi da se ne radi. I vi njih štitite koji to rade.E, sad se plaća akciza na granici i u celom procesu proizvodnje do konačnog stavljanja u promet se posebno obračunava akciza, s tim da onaj ko je već platio akcizu na nabavljenu kafu obračunava ponovo i traži refakciju na prethodno uplaćenu akcizu. Šta je tu sporno? Jel treba da crtam na tabli? Izgleda mi da treba. Ili algoritme, šta? Ne razumem. Ne bih ja ovo, gospodine predsedavajući, uopšte ni koristio, nego mi je žao da bar par sekundi ne posvetim, kad je već poklon u vidu replike pao, da prokomentarišem i ono što smo čuli malopre kroz priču onoga ko je repliku izazvao, a i kroz ono što smo čuli od strane ljudi sa iste strane sale, mislim na kompletan taj novi DOS.Dakle, da neko nešto ovde ič ne razume, to je više nego jasno i tu je kolega Arsić potpuno u pravu. Ja se bojim ovde ni crtanje na velikoj tabli, ma ni bojice ništa pomogle ne bi. Zato ostaje samo da se priča o čemu, o budžetu, da li je možda neko propustio da primeti, bilo je to poprilično davno.Ali, sve ovo apsolutno je u istom nivou,u istoj ravni sa onim što možemo da čujemo sa te strane od drugih kojima je vrhunac domašaja da predlažu neke stvari na temu deda mraza. Što bi se reklo, dosmanlijsti, svi ste isti. Zahvaljujem.Pre nego što dam reč ministru Branislavu Nedimoviću, nemate pravo na repliku.Kolega Arsić se držao amandmana. Nijednog trenutka nije pomenuo

repliku.Gospodina Orlića nisam pomenuo ni u kakvom negativnom kontekstu, samo sam pomenuo njegovo prezime. Koliko znam, nikada se ne dozvoljava poslanicima opozicije da samo na osnovu toga što su pomenuti, jer uvek ima obrazloženje – niste pomenuti u negativnom kontekstu.Gospodine kontekstu.Gospodine Orliću, ja nisam uopšte pominjao vaše ime u negativnom kontekstu, tako da ste njemu davajući repliku zloupotrebili to pravo koje uskraćujete poslanicima opozicije.Kolega Arsić, govoreći direktno meni, na moje izlaganje, javljajući se posle mene, obraća mi se direktno, bez spominjanja imena, ali jasno – prethodnom govorniku, gledajući u mene, govoreći o mom izlaganju, da sam iznosio neistine, da sam obmanjivao, da ne znam ni ja šta. Ja mislim da na osnovu toga itekako imam pravo na repliku da odgovorim kolegi Arsiću da ne govori istinu i da sve to što ja govorim piše u zakonu, a ja ne znam odakle on izmišlja sve te stvari. Hvala.Smatram da nisam povredio Poslovnik. Objasniću vam.Bilo je pominjanje i stranke, i pogrešno protumačena diskusija gospodina Orlića. A za gospodina Arsića vam tvrdim, pažljivo sam slušao. Gospodin Arsić tri

sad zapravo dodatno štitimo uvoznike, jer će oni deo akcize koju su platili da nadoknade kad tom malom proizvođaču naplate svoj proizvod.Ali, nije važno. Ja sam svakako Arsića već dva puta uhvatila u laži. Prvi put kad je govorio da smo mi nasilni, jer ja vrlo dobro znam da to nije istine. Rekao je, cela Srbija je videla. To nije tačno, slagao je to, pa što ne bi i druge stvari.Drugo, rekao je da ja pričam gluposti. **Vladimir Marinković** Koleginice Janjušević, molim vas, da li nam je potrebno u dva ujutru da tako govorimo o kolegama narodnim poslanicima

Zahvaljujem, predsedavajući, ali ja nisam kriva za to što je sada dva sata, što imamo 27 tačaka dnevnog reda i hiljadu i nešto amandmana. Uvek očekujete, pravi odgovor sa naše strane, očekujte otpor.

svega ostalog.Diskusija se svodi na sledeće kod mojih kolega prekoputa i koleginice. Nemojte da verujete svojim očima, nego verujete meni, pa cela Srbija je videla šta se dešavalo u RIK, cela Srbija. cela Srbija. Znači treba vama da verujem na reč, da ne verujem šta je radio vaš šef predsedničkog kluba? Nemojte tako.Sada, ovde se opet, da kažem, na neki način dezavuiše ono što govorim. Jeste, imaće pravo na refakciju ili vraćanje akciza, zato što će da je zaračuna ponovo, taj mali zaračunaće je ponovo. Imaće pravo onaj prethodni i uvek će prethodni da ima pravo kada proda, ne poslednjem, krajnjem potrošaču, nego u nizu, da li prerađivača, da li da li pržionicima da ima pravo na povraćaj više uplaćene akcize. To se sada radi i sa porezom na dodatnu vrednost. Nije to ništa i sada plaća potrošač, pa i sada plaća potrošač. Vi očigledno nećete da ukapirate. Znači i sada plaća potrošač, s tim da jedan deo kafe neće da nestane između granice i krajnjeg potrošača, neće nestati. Vi tvrdite da taj nestali deo razvija mali biznis, a ja vam kažem da je to zločin prema onima koji plaćaju porez. Zločin prema onima koji redovno plaćaju porez. Vi štitite one koji ne plaćaju porez. Ja to ne mogu da razumem. Za vas je, znači